Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 15. töönädala esmaspäevast istungit. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll!

registreerunud 75 Riigikogu liiget, puudub 26. Head kolleegid, kas me saame asuda päevakorra kinnitamise juurde? Sõnavõtusoove ei ole. Alustame päevakorra kinnitamise hääletamise ettevalmistamist.

Head kolleegid, kas me võime asuda hääletuse juurde? (Hääl saalist.) Selge. Nii, lugupeetud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 15. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 70 Riigikogu liiget, vastu ei ole keegi ja erapooletuid on 2.

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu.

Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Kolmandaks, maapõueseaduse täiendamise seaduse eelnõu. Neljandaks, lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud viis eelnõu. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Asume tänase päevakorra juurde. Meie esimene päevakorrapunkt on õiguskantsleri ettepanek rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, krediidiasutuste seaduse, võlaõigusseaduse ja riigilõivuseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Ma enne arutelu algust lühidalt tutvustan ka selle korda. Nimelt, kõigepealt me kuulame õiguskantsleri ettekannet pikkusega kuni 20 minutit, seejärel saab sõna põhiseaduskomisjoni esindaja, tema ettekande pikkus on samuti kuni 20 minutit, ja rahanduskomisjoni esindaja saab kolmandana võimaluse ettekandeks, tema ettekande pikkus on samuti kuni 20 minutit. Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe suulise küsimuse. Läbirääkimistel võivad esineda Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Aga asume nüüd arutelu juurde. Kõigepealt palun ma siia Riigikogu kõnetooli ettekandeks õiguskantsler Ülle Madise. Palun!

lisaks oli tal kiirlaene. Vähemalt meieni ei ole jõudnud [info], et ta oleks olnud milleski süüdi mõistetud või et miski oleks olnud ebaseaduslik. Tema konto pandi kinni. Tema tööandja keeldus talle sularahas palka maksmast.

Riigikogu esimehe nimetatud ettepaneku objektiks olevate seaduste koostoimes on tekkinud olukord, kus inimesel need võimalused kaovad, ka kohtusse pöördumise võimalus sisuliselt kaob, kui ta ei kasuta variisikuid või varikontosid, mis kõik, nagu me teame, on samuti keelatud. Pankadest võib samuti aru saada, sest rahapesukahtlused ja vajadus tõkestada terrorismi ongi tõsised riiklikud eesmärgid. Pealegi alluvad pangad väga rangele finantsjärelevalvele. Järelikult

järelevalvesüsteemi on täiesti võimalik luua ja selle tagajärjeks ei ole ei dollarimaksete lakkamine, vastuolu Euroopa Liidu õigusega ega ka mitte miski muu. Aga seaduse norme, kui Riigikogu otsustab seda teed minna, on ikkagi vaja.

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, krediidiasutuste seadus, võlaõigusseadus ja riigilõivuseadus kooskõlla põhiseaduse §‑dega 14 ja 15. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Kõigepealt palun, Varro Vooglaid! Suur tänu! Teie ettepanek on kahtlemata toetust vääriv, siin ei ole minu meelest midagi pikalt arutadagi. Aga ma küsin veidikene laiema küsimuse või küsimuse veidi laiema probleemi kohta. Te alustasite oma ettekannet selle näitega, kuidas pank paneb inimese konto kinni, ilma et see oleks teinud midagi õigusvastast ilma et oleks isegi tehtud etteheide millegi õigusvastase tegemise pärast. Kas siin ei ole tegemist tõsisema probleemiga, mis vääriks samuti nii õiguskantsleri kui ka teiste institutsioonide tähelepanu, sest mingis mõttes on siin tegemist nii mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumisega kui ka süütuse presumptsiooni põhimõtte rikkumisega?

Kas siin ei ole tegemist põhimõttelisema probleemiga, mis vajaks samuti tähelepanu? Suur tänu! Jah, see ongi probleem. Siin on taustal ka Euroopa Liidu direktiivid. Üks neist käsitleb just nimelt juurdepääsu põhimaksekontole, pangaülekannetele, ka sularahale ja pangaautomaatidele, teine käsitleb rahapesu tõkestamist ja terrorismi rahastamise tõkestamist. Ka Euroopa Komisjon jõudis just aasta tagasi raportis järeldusele, et need direktiivid on omavahel veidi vastuolus. Võib-olla selles osas, mille kohta rahapesu tõkestamise seadus ütleb, et kui põhjuseks on rahapesukahtlus, siis ei tohigi inimesele mitte midagi põhjendada, vaid tuleb teavitada Rahapesu Andmebürood, ei ole võimalik väga palju muuta.

antud juhtumite puhul pank isegi ei kaalu taasavamist? Näiteks on juhtumeid, kui pannakse midagi kinni, aga kavatsetakse taasavada, kui asjaolud selguvad.

Aitäh küsimuse eest! Meieni jõudnud näidetes just nõnda see ongi olnud. Kui ühes pangas pannakse konto kinni, siis põhjendus on nähtavasti selline, et Eestis mitte ükski teine pank seda kontot ei ava. Küll on meil infot meil infot selle kohta, et Soomes on inimesel õnnestunud siiski konto avada. Aitäh Te tõite kaks näidet. Üks nendest oli see, et inimene kandis raha petistele üle, tema konto suleti – selle inimese konto, kes raha üle kandis –, aga ei tekkinud oletatavasti kahtlusi nende inimeste suhtes, kelle kontole see raha Kui teil on infot selle kohta, oleks tore teada, kui ei ole, siis mõistan. Aga küsimus on selline. Te tõite ka Soome näite, et Soomes sai siiski konto avada. Kuivõrd suure üldistuse saab teha Euroopa Liidu teiste pankade kohta? Kas nad käituvad samamoodi või teisiti?

kolmandad riigid, jurisdiktsioon on keeruline ja ka küberpättide ülesleidmine, teadagi, on väga keeruline.Väga hea küsimus on tõesti see – ma tean, et ka rahanduskomisjon seda uurib –, kuidas teised Euroopa Liidu liikmesriigid on küsimuse lahendanud, et inimesel oleks juurdepääs pangakontole,

siis mitte keegi ei toetanud seda, et hakatagu rohkem sularahas arveldama. Sest kui sa ühelt poolt võimaldad inimesel riigilõivud, kommunaalmaksed ja muud arveldused teha sularahas, siis kuskilt peab see sularaha ju tulema. Järelikult tuleks senisest enam soodustada sularahas palga maksmist

Oletame, et me teeme selle seadusemuudatuse ja inimesel hakkab olema üks konto, mida ta saab kasutada. Aga kas teile ei tundu, et selle ühe konto kaudu võib pank hakata kontrollima kogu selle inimese majandustegevust,

Härra Vooglaiu küsimus oli selles mõttes vägagi põhjendatud, et tõesti, tegelikult peaks olema ka võimalus kontrollida, mis alustel inimeste kontosid tegelikult suletakse. Aga kui need kahtlused on olemas – võib-olla ei ole veel süüdimõistvat kohtuotsust, aga põhjendatud kahtlus seoses võimaliku terrorismi rahastamise või rahapesuga on olemas –, siis mingis mõttes ongi inimene oma tegudega asetanud ennast sellesse positsiooni, kus tal on tarvis seda ühteainsat kontot, mille kasutamine ongi väga piiratud. Teil on täiesti õigus, sellisel juhul ta

harilik konto on suletud ja inimesele on võimaldatud see üksainuke konto, siis lahendus eesmärke silmas pidades ilmselt saabki olla see, et ta määrab ette kindlaks, kellelt ta üldjuhul tulu saab.

on läbirääkimiste teema, või on see iga konkreetse inimese ja konkreetse pangakonto omaja ehk pangaasutuse mingi kokkulepe, mida tohib ja mida ei tohi? Kuidas sellisel juhul kaitsta inimeste õigusi, kui pank ütleb, et selle lapse eest raha maksmine on okei, aga järgmise lapse eest enam mitte,

Suur tänu! See on üks võimalik lahendus. Teie viide on täiesti õige. Jah, muidugi me mõtlesime sellele, et niisugune klient on ju pangale kulukas, kuna teda tulebki kogu aeg kontrollida, rohkem kui meid teisi.

ka? Suur tänu! Sellise murega vähemalt viimasel ajal ei ole õiguskantsleri poole pöördutud, aga võib arvata, et selline mure võib kellelgi olla küll. ka see on Riigikogu otsustamise koht, kui palju soodustatakse edaspidi sularaha kasutamist ja kui palju eelistatakse ikkagi seda, et võimalikult palju liiguks raha kaardimaksetena kontode kaudu.

Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni liikme Kalle Laaneti. Palun! Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Austatud õiguskantsler! Külalisi on ka veel mõned jäänud. Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas õiguskantsleri ettepanekut teisipäeval, 30. aprillil 2024. aastal. Põhiseaduskomisjoni istungit juhatas Hendrik Johannes Terras, kes on komisjoni esimees.

Õiguskantsleri Kantselei ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja Evelin Lopman, sama osakonna nõunik Karolin Soo ja samuti Õiguskantsleri Kantselei praktikant Marit Piirisaar. Nemad olid siis esimese päevakorrapunkti [arutelu] Proua õiguskantsler andis sama põhjaliku ülevaate, nagu ta andis just äsja siin saalis teile, ma ei hakka seda üle kordama. Ka üks küsimus oli proua õiguskantslerile ja selle esitas põhiseaduskomisjoni liige Kalle Laanet.

Ettevõtete puhul on kõigi muude põhiõiguste [tagamine], näiteks kohtusse pöördumine, seni Riigikohtu praktikas lahendatud juhatuse liikmete või osanike vastutuse Ta märkis, et on küll olnud üks kaasus, mis puudutas juhtu, kui kinni pandi ka juhatuse liikmete kontod, ning tekkis küsimus, kuidas see olukord lahendada. Nad [esitasid] selle küsimuse ka Riigikohtule, aga Riigikohus ei näinud hetkel selle teema põhiseadusvastasust. Füüsiliste ja juriidiliste isikute vahe ongi selles, et füüsilisel isikul tuleb elada igapäevaelu. Lisaks [kaasneb] juriidilistel isikutel enda tegevusega kõrgendatud hoolsuskohustus. Osades riikides on õiguskindlustus juhuks, kui ettevõttega midagi juhtub ning on vaja pöörduda kohtusse. Hendrik Johannes Terras tänas külalisi ülevaate eest ja tegi ettepaneku menetlusotsuste kohta. Otsustati määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Kalle Laanet, see oli konsensuslik otsus. Teine konsensuslik otsus oli see, et toetada seda ettepanekut. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ja võib vist öelda, et austatud kolleeg, mitte härra minister. Vanast harjumusest oleksin peaaegu valesti öelnud.

siis kõik kehitavad õlgu ja ütlevad, et nojah, eks ta natuke problemaatiline ikka on, võib-olla peaksime vaatama, et vähemalt oma riigilõivud ja trahvid saaks kuidagi ära makstud. Aga see printsipiaalne küsimus ei tõusetu. Kuidas sellega on? Kas te mõtlesite selle üle?

inimesed, kes on just selle tõttu eriti häiritud olnud, et pank ei põhjenda oma otsust, ta lihtsalt ütleb, et temal puudub põhjendamiskohustus, see on finantsasutuse otsus jathat's it.

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Riigikogu rahanduskomisjonis toimunud arutelu palun ma siia Riigikogu kõnetooli tutvustama rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Tere päevast, austatud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Head kolleegid! Ka rahanduskomisjon arutas õiguskantsleri poolt meile aprillikuus saadetud kirja. Selle kirja sisu avas õiguskantsler siin äsja ise, seetõttu ma seda uuesti refereerima ei hakka, aga annan ülevaate arutelust, mis toimus rahanduskomisjoni istungil 30. Ka varem on seda probleemi rahanduskomisjonis arutatud, nimelt 8. jaanuari istungil. Siis osalesid Rahandusministeeriumi, pangaliidu ja Finantsinspektsiooni esindajad ja ka siis tõusetusid samad teemad, millest on

õiguse pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Paragrahv 14 sätestab, et õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. Aga Evelyn Liivamägi, kes andis selgitusi Rahandusministeeriumi seisukoha kohta 30. aprillil

kooskõlastusringile. Komisjonis oli veel juttu Euroopa Komisjoni raportist, kus analüüsiti rahapesu tõkestamise direktiivi ja makseteenuse kättesaadavuse direktiivi. Ka Euroopa Komisjon jõudis järeldusele, et need kaks direktiivi on põhimõtteliselt omavahel mõnes mõttes vastuolus. Makseteenuse direktiiv ütleb, et inimesele tuleb tagada pangakonto igal juhul, aga rahapesu tõkestamise direktiiv seab pangakontoga seonduvalt Jürgen Ligi kommenteeris, et pangad ei taha iga kliendi pealt tingimata kasu saada ja enamik kliente ei olegi kasumlikud, aga pangale võib tekkida kohutav kahju, kui ta ei ole sulgenud kontot, mis tulnuks sulgeda rahapesu tõkestamise direktiivi alusel. Maris Lauri arvas ka, et tegelikult peaksid paljud aeg-ajalt täitma internetipangas riskiteatise, kuhu tuleks märkida põhilised riskid.

Maris Lauri küsis ka Rahandusministeeriumilt, kas ministeeriumis on arutatud ja kaalutud sotsiaalkonto võimaldamise tingimusi.

järeldusele, et tuleb toetada õiguskantsleri ettepanekut viia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, krediidiasutuste seadus, võlaõigusseadus ja riigilõivuseadus põhiseadusega kooskõlla. Ma julgen arvata, et see saab sügisel algaval uuel hooajal üheks eelnõuks, millega rahanduskomisjon tegelema hakkab, kuna kontode sulgemine ja selle kohta põhjenduste mittejagamine on habemega probleem ja see ei ole vähenenud, vaid on süvenenud.

all. See on lühidalt kõik rahanduskomisjonis toimunud arutelu kokkuvõtteks. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad sõnavõttudega esineda Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Palun siia Riigikogu kõnetooli Andre Hanimäe. Palun!

Stenogrammi täpsuse huvides olgu öeldud, et Andre Hanimägi võtab sõna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, vastav volitus on istungi juhatajale edastatud. Palun, Andre Hanimägi! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler ja head kolleegid! Tõepoolest, ka sotsiaaldemokraadid tänavad siiralt selle olukorra kirjelduse ja selle probleemi tõstatamise eest. Ka siin saalis ja mujal on väga põhjendatud inimesed küsivad, mis siis saab, kui pank on keeldunud pangakonto avamisest või on konto suletud ja samal ajal ei anta sulle ka võimalust mujal seda kontot avada. Kuidas kaitsta oma õigusi, kuhu pöörduda? Need küsimused vajavad kindlasti selle saali jaoks lahendamist. Teemal Teemal on mitu tahku. Ühelt poolt on küsimus selles, et pankadel on oma rollid ja kohustused, mida nad peavad täitma. Neil on oma hoolsuskohustus. Me teame kõik väga selgelt, milline mainekahju on nii Eestile kui ka nendele pankadele olukord, kus on olnud rahapesuintsidente. Samas, inimese poole pealt on siin nii juriidiline kui ka sotsiaalne küsimus. Tegelikult on siin ka laiemalt küsimus Finantsinspektsiooni õigustest ja pädevusest, kuhu ma tahaksin ka jõuda.

eurot. Selge on see, et õiguskantsleri ettepanekut tuleb toetada, sellisel olukorral ei saa lasta jätkuda. Õigusriigis tuleb anda inimesele võimalus oma õigusi kaitsta. Ka sellest oli juttu, et pangakonto sulgemisel või mitteavamisel põhjendab pank oma otsust krediidiasutuste seaduse või võlaõigusseadusega, aga sisulist argumentatsiooni sealt ei pruugigi tulla. Nii et ühel või teisel juhul on lahenduseks kohus. Aga me kõik oleme, ma arvan, päris teadlikud, kuivõrd kallis on kohtusse pöördumine. See ei ole igaühe jaoks võimalik, absoluutselt ei ole. Nii et ka see on väga keerukas probleem. Teisalt puudutab küsimus muidugi ka sotsiaalvaldkonda. Kui pangakontot ei ole, siis kuidas üldse elada?

Seega, see ettepanek, et pangakonto tuleks siiski pangal avada, näiteks teatud tingimustel ja teatud piirangutega, kas või selline sotsiaalkonto, on igati asjakohane. Aga ma tuletan siinkohal meelde, et asjakohane, ma usun, on rääkida jätkuvalt ka Finantsinspektsiooni juurde finantsombudsmani

Finantsinspektsioon ise on leidnud, et Eestis on tekkinud karjuv vajadus finantsombudsmani järele, kes lahendaks finantsvaidlusi ilma kuluka kohtuvaidluseta ja kellel oleks sellise kiirema

Aga mine sa kohtusse vaidlema suurte ettevõtetega, olukorras, kus sa oled juba võtnud kiirlaenu! Tõenäoliselt sul seda kohturaha ka kuskilt võtta ei ole. Kogu selle temaatika lõpetuseks ütleksin, et me toetame loomulikult õiguskantsleri ettepanekuid, aga kutsume üles jätkuvalt arutlema finantsombudsmani ametikoha loomise üle. Aitäh teile! Suur tänu, hea kolleeg! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas proua õiguskantsler soovib sõna? Ei soovi. Siis ma sulgen läbirääkimised ja me asume õiguskantsleri ettepaneku hääletuse juurde. Ettepaneku toetamiseks on nõutav poolthäälte enamus ja kui Riigikogu toetab õiguskantsleri ettepanekut, siis teeb Riigikogu esimees rahanduskomisjonile ülesandeks algatada eelnõu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, krediidiasutuste seaduse, võlaõigusseaduse ning riigilõivuseaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Me asume nüüd hääletuse ettevalmistamise

juurde.Austatud Riigikogu! Õiguskantsleri ettepanek on viia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, krediidiasutuste seadus, võlaõigusseadus ning riigilõivuseadus põhiseadusega kooskõlla. Panen hääletusele küsimuse, kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Ettepanek leidis toetust. Teen Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 152 kohaselt rahanduskomisjonile ülesandeks algatada eelnõu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, krediidiasutuste seaduse, võlaõigusseaduse ja riigilõivuseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Ettepanekut teine päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Riina Solmani, Tõnis Lukase, Helir-Valdor Seedri, Mart Maastiku ja Priit Sibula 1. aprillil käesoleval aastal esitatud arupärimine Venemaa kodanike hääleõiguse kohta Eesti kohalike omavalitsuste valimisel Venemaa Ukraina‑vastase sõja ajal. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Helir-Valdor Seedri. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud siseminister! Head kolleegid! Viis Riigikogu liiget on esitanud julgeolekuteemalise arupärimise, mis puudutab Vene kodanike hääleõigust Eestis kohalikel valimistel.

Vene föderatsiooni ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimisel põhiseadust muutmata. Kahetsusväärselt peab tunnistama, et seni ei ole mingisuguse raamistiku ega eelnõu väljatöötamiseni jõutud. Ekspertiis on andnud sellele kokkuleppele, mis koalitsioonilepingus on sätestatud, hävitava hinnangu ehk öelnud, et sellist asja ei ole võimalik teha. Nii et kokku lepitud on asjas, mida ei ole võimalik teha, ja seda on tunnistanud ka kõik kolm koalitsiooni osapoolt.Aga veel kord rõhutan: vaatamata sellele ei ole selles üliolulises julgeolekuküsimuses praegu, Ukraina ja Venemaa vahel toimuva sõja olukorras, suudetud kokku leppida. Tuletan meelde, et maksupakett võeti eelmisel aastal, juba kevadel, uue valitsuse tööle hakates, vastu paari kuu jooksul, eirates nii head õigusloome tava kui ka kodu‑ ja töökorra seadust, rääkimata heast poliitilisest kultuurist. Nii et kui on poliitiline tahe, siis suudetakse küll vastu võtta erinevaid seadusi, aga siin peab tõdema, et poliitilist tahet julgeolekuküsimustega sellisel määral tegeleda praegusel valitsuskoalitsioonil kahjuks ei ole.Siit

tea. Loodetavasti annab siseminister selgitused, miks selline kokkulepe tehti, kui oli teada, et see on nagunii sotsiaaldemokraatidele punane joon. Koalitsioonipartnerid on öelnud, et üksmeel puudub, sotsiaaldemokraadid on vastu, ja ega sotsiaaldemokraadid ise ka ei eita, et nad on sellele vastu. Aga lahendust keegi valitsuskoalitsioonist ei paku. Seega on meil kolm küsimust, millele, me loodame, siseminister annab vastuse.

meetmed on igati proportsionaalsed, võin öelda. Ei saa siin tutvustada seda dokumenti lähemalt, kuna see on juurdepääsupiiranguga, aga üldpõhimõttena võib kinnitada, et meie initsiatiiv, algatused, kriitiline hoiak ja nõudlik küsimus siseministrile ja valitsusele on igati kooskõlas ka nende riskianalüüside ja ohuhinnangutega, mille vastavad julgeolekuasutused on teinud ja andnud. Me oleme tänaseks tegelenud nii-öelda juba selge sihtrühma ehk Vene kodanike suunal mitmete algatustega, mida praegune valitsus on aktsepteerinud. See puudutab Vene kodanike kodanike osalemist rahvusvahelistel võistlustel, mille kohta Eesti on eitava seisukoha välja kujundanud, see puudutab Vene numbrimärgiga autode teemat, see puudutab kodanikele turismiviisade väljastamist, see puudutab Vene kodanikelt relvalubade äravõtmist ja nii edasi. Kui siin räägitakse, et seda ei ole võimalik sellele sihtrühmale teha või see mõjub väga väga ohtlikult, siis mina arvan, et kõige ohtlikumalt mõjub see, kui me soovime midagi määramata tingimustel määramata ajaks ähmaselt

ettenägelik. Putin ongi koos patriarhiga kuulutanud püha sõja nii Ukrainale kui ka lääneliitlastele, sealhulgas meile. Nii et selles kontekstis me loodame, et siseminister on valmis nendele küsimustele vastama. Aitäh! Suur tänu! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli siseminister Lauri Läänemetsa. Palun!

Siseministrile on edastatud arupärimine Venemaa kodanike hääleõiguse kohta Eesti kohalike omavalitsuste valimisel Venemaa Ukraina-vastase sõja ajal ning on esitatud kolm küsimust.Esimene küsimus: "Kas Teie hinnangul on Venemaa kodanike hääleõigus Eesti kohalike omavalitsuste valimistel moraalselt aktsepteeritav, arvestades muu hulgas, et Eesti on vastu Venemaa kodanike osalemisele rahvusvahelistel võistlustel, on keelanud Venemaa numbrimärgiga autod Eestis ega väljasta Venemaa kodanikele turismiviisasid?" Põhiseaduse autorid on teadlikult andnud kohaliku omavalitsuse maa-alal püsivalt elavatele isikutele ja sealhulgas kolmandate riikide kodanikele võimaluse hääletada kohalike omavalitsuste volikogude valimisel. Juhin tähelepanu, et sellega ei ole nimetatud isikutele antud õigust olla valitud. Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele on kandideerimisõigus hääleõiguslikul ja vähemalt 18‑aastasel Eesti kodanikul ning Euroopa Liidu kodanikul. Seega, kohalike omavalitsuste volikogudesse kolmandate riikide kodanikud kuuluda ei saa. Valitsuse moraalne kohustus ja põhiseaduslik ülesanne on kaitsta Eesti riiki, rahvast ja siinseid elanikke. Selleks oleme välise mõju vähendamiseks piiranud näiteks Venemaa propaganda levikut ehk koomale tõmmanud teatud telekanalite levi või keelustanud võltsmeediaväljaannete, nagu Sputnik, levitamise Eestis. Samuti oleme kitsendanud relvaomanike ringi, astunud samme üle Venemaa piiri liikumise vähendamiseks ning liigume selles suunas, et lasteaedades ja koolides toimuks eestikeelsele õppele üleminek ja õpe oleks eesti keeles. Oleme loomulikult piiranud ka erineva kauba voolu Venemaalt Eestisse ning see tähendas ka Venemaa numbrimärkidega autode siiatuleku lõpetamist. Samuti on praegu oluline vähendada Kremli juhitava võrgustiku mõju näiteks Moskva patriarhaadi kaudu kaudu usuorganisatsioonides. Need on konkreetsed sammud Venemaa režiimi mõjutustöö tõkestamiseks Eesti pinnal ja need on siinses sotsiaalses ruumis mõeldud meie ühiskonna ühtsemaks ja tugevamaks muutmiseks. Julgeolekuasutused seiravad olukorda ja omavad ülevaadet ohtudest.Tänases

alust radikaliseerumiseks. Ka need on asjad, mille eest julgeolekuasutused meid kõiki hoiatanud on. Meie Meie eesmärk on see, et Eestis oleks vähem neid inimesi, kes ei ole Eesti kodanikud, ja oleks järjest rohkem neid inimesi, kes on Eesti kodanikud. See on loogika, mis

Tänases olukorras oleks nii siseturvalisuse kui ka laiemalt julgeoleku mõttes ülioluline, et me kuidagi ei soodustaks Venemaa katseid siin viiendaid kolonne moodustada. Vastupidi, me töötame selle nimel, et Venemaal ei õnnestuks meie riiki ja rahvast lõhestada. Selleks ise alust anda ei ole ka mõtet. Teine küsimus: "Kas teie hinnangul kujutab Venemaa kodanike hääleõigus Eesti kohalike omavalitsuste valimistel Eestile julgeolekuohtu?" Kui toetuda faktidele ja teemakohastele teaduslikele uuringutele, siis saab järeldada, et julgeolekuohuks võib saada hoopis venekeelse elanikkonna võõrandumine Eesti kohalikus ja riigi elus kaasarääkimisest.

Samas joonistus Riigikogu valimistel välja väga selgelt kahjuks – ma ütlen, et kahjuks – see, et üks kolmandik Ida-Virumaal valimas käinud valijatest, kes on Eesti kodanikud, valisid väga selgelt venemeelseid jõude, teiste hulgas ühte erakonna Koos

Ma arvan, et julgeolekule võib sellel tõesti mõju olla. Kellegi valimisõigus ei ole olemuselt muidugi julgeolekuoht, ohuks on ikka konkreetsed kavatsused ja teod. Nende kohta on ka karistusseadustikus konkreetsed karistused ette nähtud. Ja näiteks, kui rahvaesindaja kohalikus volikogus või Riigikogus osutub julgeolekuohuks või kurjategijaks, ei muuda see tema valijaid automaatselt samaväärseks julgeolekuohuks või kurjategijaks. Selline tõlgendus vähemalt ei peaks olema ühelegi demokraatlikule riigile kohane, et automaatselt selliseid järeldusi üle kanda.Kolmas küsimus: "Kas juhul kui Venemaa ründaks sõjaliselt Eestit, toetaksite jätkuvalt Venemaa kodanike hääleõiguse jätkumist Eesti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel?" Kui rääkida sõjalisest rünnakust Eesti vastu, tuleb rääkida valimiste asemel hoopis kaitsetahtest. Venekeelse elanikkonna valmidus osutada Venemaa sõjalisele ründele relvastatud vastupanu näitab selgelt kasvu.

Need andmed pärinevad Kaitseministeeriumi tellitud uuringust. Lisaks ei saa me täielikult mööda faktist, et regionaalne lõhestatus ja elanike võõrandumine nende

Seega, sõjalisest rünnakust rääkides peaksime kohalikke elanikke ja poliitilise osaluse küsimust vaatlema hoopis sellest aspektist, kuidas teha meie riiki tugevamaks, sest valimisõiguse

eesmärkide jaoks ära kasutada, neid radikaliseerides, ma ei tea, süvendades separatistlikke meeleolusid, neid tagant õhutades ja kõiki muid tegevusi kasutades. Seega, lõpetuseks uuesti üleskutse: ärme palun keskendume

Suur tänu! Lugupeetud minister, teile on mitmeid küsimusi. Kõigepealt Martin Helme, palun! Aitäh! Jaa, ma olen nõus, et meie jaoks on väga suur oht võõrandumine ja radikaliseerumine.

ja siis te räägite, et ega valimisõigus iseenesest ei ole millelegi oht, vaid oht on konkreetsed teod. No selle loogika järgi te küll ei käitunud, kui te Vene kiriku kallale läksite.Nüüd me jõuamegi ivani, eks ole. On

Aga siis on asjad, mis Eestit olemuslikult muudavad, nagu suur massiline sisseränne idast või seesama hääleõigus. Vaat, neid te puutuda ei taha, seal te nagu muretsete tagajärgede pärast, aga kui on mingid teod,

saan aru, olles pidanud teiega siin saalis ja fraktsiooniga kohtumisel seda arutelu, et see, mida te nimetasite massiliseks sisserändeks idast, ei puuduta Vene kodanikke, vaid Ukraina sõjapõgenikke, sest Vene kodanikke ei saa sealt tulla, me oleme ära sanktsioneerinud nende liikumise Eestisse. Minu hinnangul Ukraina toetamine nende sõjas ei tohiks olla midagi sellist, mis Eestis konflikti tekitab.

täna siin puldis ka küsimustele vastates räägite endiselt täiendavast kodakondsuse andmisest. Te viitasite – mis on täiesti õige –, et probleem ei jookse mööda kodakondsuse

et teile sobib, kui inimesed, kes toetavad Vene föderatsiooni valimistel Putinit, saavad kohalikel valimistel toetada Ossinovskit ja Odinetsa, et see on teie arvates täiesti okei ja Eesti julgeolekule siin mingit probleemi ei ole, küll aga te tegelete mitmete muude kummaliste küsimustega? Aitäh! Kõigepealt täpsustuseks: ma ei ole öelnud, et keegi soovib täiendavaid meetmeid võtta, et kodakondsuse andmises mingisuguseid muudatusi teha. Aga me tegutseme selle nimel, et Eestis oleks rohkem

lihtsam taotlema hakata. Mis puudutab kohalike omavalitsuste valimisi, siis ma mäletan küll seda hiljutist Tallinna valimiste debatti ja ma arvan, et see, mis Isamaa esindajate poolt välja öeldi, ei ole nagu õige.

Austatud minister! Eelmisel neljapäeval oli siin suures saalis – see oli eelmisel kolmapäeval, täpsustan – üks Isamaa eelnõu, mis puudutas kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmist. See [eelnõu] oli ilmselgelt põhiseadusega vastuolus. Aga kui toimus esimese lugemise katkestamise hääletus, siis sotsiaaldemokraadid hääletusele Sotsiaaldemokraadid ei hääletanud katkestamise poolt ega hääletanud katkestamise vastu. Varasemalt olete öelnud, et te ei toeta hääleõiguse äravõtmist, eriti siis, kui see läheb põhiseadusega vastuollu. Kuidas siis tõlgendada seda sotsiaaldemokraatide seisukohta, arvestades, et keegi hääletusele ei ilmunud? Aitäh!

lõpliku hinnangu, nii nagu ta seda teeb, aga ta on seda välja öelnud –, seda on öeldud presidendi kantselei poole pealt ja ma saan aru, et ka riigikohtunikud on viidanud sellele, et põhiseadusliku õiguse mis tahes versioonis peatamine suure tõenäosusega põhiseaduslik ei ole. Ma arvan, et see oleks kõige rumalam viis neid asju ajada. Kui me räägime põhiseadusest, siis see on lihtsalt vaadete ja teiste loogikate küsimus, aga kui me räägime tegevusest, mille tulemusena

siis kohalikel valimistel, ma arvan, on tulemused näha. Palju pahaseid inimesi läheb valima ja ma arvan, et nad ei pruugi valida eestimeelseid jõude, eriti Ida-Virumaal. Me saame hoopis vastupidise tulemuse. Nii et sellist asja, mis põhiseadusega kooskõlas ei ole, ei ole võimalik toetada. Aitäh!

Aitäh! Kõigepealt, loomulikult saab ju lähtuda uuringutest. Ma arvan, et kvaliteetselt tehtud uuringud – see puudutab sedasama eespool viidatud Kultuuriministeeriumi lõimumise raportit – ütlevad väga selgelt ja näitavad ära, et suurele osale

tanki äraviimine on vastupidises loogikas, relvade kokkukorjamine, mida sotsiaaldemokraatide erakonna esimees siseministrina on pidanud läbi viima, poliitiliselt ellu viima, on vastupidises loogikas.

ja ma olen juhtumisi täpselt samas listis, kus on Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, ehk Venemaa poolt tagaotsitav isik. isik. Mina ei saa aru, kust kohast tuleb see väide, nagu me püüaksime kuidagi teha mingisugust poliitikat, mis oleks kummardus vene inimestele või venemeelsusele. Vastupidi, pigem see kõik näitab seda, mõnes mõttes on see Kremli ametlik kinnitus, et Lauri Läänemets, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, ei tee ühtegi asja, mis oleks Venemaa või Kremli või venemeelsete isikute huvides. Riina Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud siseminister! Ma pean teid kõigepealt korrigeerima: tegelikult olite teie otseselt see, kes 2022 2022 Kaja Kallase teises valitsuses oli vastu eestikeelsele õppele üleminekule, samamoodi relvade ärakorjamisele. Nüüd te räägite siin teist juttu.Aga minu küsimus on: millest üldse teie hoiakud siseministrina antud küsimuses lähtuvad, kui need ei lähtu julgeolekuhinnangutest?

on meil rohkem. Isamaa on seisnud just selle eest, et Kremli-meelsus ei pääseks otsustuskogudesse. Teie tegelikult häälte püüdmise nimel tahate teha vastupidist. Nii et ma küsin, kas te lähtute otseselt Lauristini lõimumisuuringus toodud soovitustest

koostamisel aluseks või toeks. See uuring tuli pärast teatud hinnangute tegemist, näiteks. Aga rääkides konkreetselt sellest uuringust,

Negatiivselt Eesti suhtes meelestatud pole nad mitte sellepärast, et nad oleks Kremli-meelsed, vaid nad on negatiivselt meelestatud sellepärast, et nende sotsiaal-majanduslikud võimalused pole mitte kuidagi paremaks läinud võrreldes selle ajaga, kui nad Eesti kodanikud ei olnud. Ehk uuring ütleb, et nad tunnevad, et nad on teinud ära pingutuse, aga kodakondsus ei ole andnud neile võimalust paremat tööd saada või mis iganes, või vähemalt neil on selline tunne. Kas see tunne põhineb õigetel asjaoludel või mitte tunded on subjektiivsed asjad, aga uuringu järeldus selline on. Nii et see on pigem sotsiaal-majanduslik probleem, miks nad on Eesti suhtes negatiivselt meelestatud. Aitäh!

Eesti-vaenulikeks. Loomulikult, meil on tööjõu sisseränne, sellega on seotud perekonnad, meil on siin ukrainlased. Aga kui vaadata ka kapo aastaraamatut, siis näeme, et islami kogukond suureneb ja tegelikult ka venekeelseid inimesi erinevatest vabariikidest, ka Kesk-Aasiast, tuleb juurde.

ka Vene kodanike meelsust, et nad olevat väga eestimeelsed. Aga kas te tõesti arvate, et sotsioloogilistel uuringutel, sotsioloogilistel küsitlustel

Aitäh teile! Peale uuringute meil arvatavasti ju midagi muud ei ole, edasi on juba täiesti subjektiivne tunnetus, on ju. Teie näete maailma ühtemoodi, keegi teine näeb teistmoodi, mina võib-olla näen kolmandat moodi ja selles on võib-olla veel vähem tõde. Mõnikord mitte, mõnikord mitte! Aga võib nii olla. Pigem on meil tänapäeval ühiskonnas ikka aktsepteeritav vorm see, et kui me teeme tõesti uuringu, mis pädeb, mis on tehtud sotsioloogiliselt õigesti, siis suuremalt jaolt me ikka usaldame neid uuringutulemusi.

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mitte Isamaa ei soovi põhiseadusvastaselt seadusi muuta, vaid teie ju soovite seda. Teie kirjutasite koalitsioonilepingusse, et te soovite peatada Vene ja Valgevene kodanike hääletamisõiguse põhiseadust muutmata. Sellele olete te alla kirjutanud, see on olnud teie tahe, ka sotsiaaldemokraatide tahe, te olete selles kokku leppinud. See ei osutunud võimalikuks, selline skeem, nagu te soovisite, ilma põhiseadust muutmata, mis on põhiseadusvastane, nagu selgub ekspertide arvamuse järgi, kuigi te süüdistate selles meid. Isamaa on valmis ka põhiseadust muutma, kui Eesti julgeolek seda nõuab, teie mitte. mitte. Minul on konkreetne küsimus. Mis on teie lahendus, mis on valitsuse lahendus? Kas te viskate selle teema nurka ja ei tegele sellega või on oodata mingisugust eelnõu? Aitäh,

mis väidetavalt on põhiseadusvastane, pole valitsus seda teinud. Võib-olla teod räägivad natuke rohkem [enda eest]. Aga see selleks. See pole, ma arvan, üldse lõpuks tähtis. Põhiseadusvastane on põhiseadusvastane.Mida

pole nõus eesti keele oskuse nõudega isegi mitte taksojuhtide puhul ja nii edasi ja nii edasi. Sündimus teid ei huvita, massiimmigratsiooni pidurdamine samuti – ja ma ei räägi siin mitte Ukraina sõjapõgenikest. Mind huvitab, kelle huve valitsus õieti esindab, sest Eesti huvides see kõik küll ei ole. Aitäh!

ja teeme seda nii hästi, kui oskame. Ma arvan, et me ei tee seda kindlasti kehvemini kui teie. Aitäh!

Aga aastatel 2017–2021 rändas Eestisse sisse umbes 50 000 isikut kolmandatest riikidest ja seda, kui palju jääb Ukrainast tulnud isikuid Eestisse, ei tea keegi, aga mõnikümmend tuhat ikka.

Kui te olete vastu sellele, et kolmandate riikide kodanikel ei peaks olema hääleõigust KOV‑valimistel, kas te siis oleksite nõus arutama seda, et alalise elamisloa saamisele eelnevat aega peaks pikendama alalise elamisloa saamisele eelnevat aega peaks pikendama ja ka Eesti kodakondsuse saamise tingimusi peaks karmistama? Kas te oleksite nõus seda arutama?

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea minister! Te rõhutasite oma vastuses, et Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmine kohalike omavalitsuste valimistel vähendab demokraatiat.

Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ning esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Ma pean ütlema, et siseministri vastus arupärimisele oli ootuspäraselt kahetsusväärne ja tühi. Tegelikult arupärijad oma küsimustele sisulisi vastuseid ei saanud.Minu küsimus on, milleks meile selline siseminister, kes vastab niivõrd olulisel julgeolekupoliitilisel teemal, et ta ei tea, mis edasi saab. Kahjuks ka peaminister vastas infotunnis Riigikogu ees täpselt samamoodi. Tema ka ei tea, mis edasi saab. Eesti riiki juhib valitsus, kes sellises julgeolekupoliitilises olukorras ja niivõrd olulises küsimuses ei tea, mis saab, ja mingisuguseid lahendusi välja ei paku.Nüüd sellest, mis puudutab võõrandumist. See lahendus, mille koalitsioon on välja pakkunud, soodustab võõrandumist, mitte need Isamaa ettepanekud ja eelnõud, mis näevad ette eestikeelsele haridusele üleminekut, mis näevad ette teenindussektoris eesti keele laiemat kasutust, mis näevad ette kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmist ja nii edasi ja nii edasi. Meie ettepanekud sisaldavad just nimelt motivatsiooni nendele inimestele, kes on kodakondsuseta või Vene kodanikud, et nad õpiksid ära eesti keele, õpiksid tundma Eesti seadusi ning saaks aktiivseteks ja teadlikeks kodanikeks. See on just see suund, mis soodustab ühiskonna sidusust ja lõimumist, mitte riigist võõrandumist. Riigist võõrandumist soodustab see, kui me kirjutame koalitsioonilepingusse ja ähvardame, et me võtame hääleõiguse ära, me peatame hääleõiguse teatud kodakondsuse põhjal, Vene ja Valgevene kodanikel, kitsalt, teatud sihtrühmal Eesti ühiskonnas, ja sealjuures ei ütle, kas see on päriselt võimalik või mitte, kas see on kooskõlas põhiseadusega või mitte, kes, millal, kuidas ja mis ajaks peatab, ning avame arutelu ühiskonnas, laiapindse arutelu. Vaat see on see pingete allikas. Mis puudutab valimisõigust ja julgeolekuohtu, siis siin, austatud siseminister, te küsimusele vastates ütlesite, et valimisõigus iseenesest

[sidumist]. Mis puudutab Tallinna valimisi, millele te siin viitasite, justkui üks erakond sooviks sellega valimistulemusi mõjutada ja lähtuks oma kitsast erakondlikust parteipoliitilisest huvist, siis oh ei, kaugel sellest. Loomulikult on see laiapõhjaline küsimus, mis muudab Eesti poliitilist võimu. Siin ongi see iva. Meie ei soovi, et Vene kodanikel, kes peavad praegu brutaalset sõda Ukraina vastu ja kes on kuulutanud lääneliitlaste vastu sõja, oleks Eestis valimisõigus ja poliitilise võimu moodustamise õigus, olgu see Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel, Paides või Türil, vahet ei ole, see laieneb kõikidesse omavalitsustesse. Me tõesti seda ei soovi. See [õigus] on reaalne oht. See on reaalne oht! Sest kui Putin otsustab, et mobilisatsioonikohustus laieneb ka Vene kodanikele, kes elavad väljaspool Venemaad – see on täiesti realistlik –, siis nendel inimestel on kohustus tulla püssiga meie vastu, austatud siseminister. Ja teie ei näe selles mitte mingisugust ohtu Eesti riigile, räägite uuringutest ja mingitest muudest asjadest.

Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Jah, palun, Riigikogu kõnetoolist! Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud parlamendiliikmed! Väga uljad avaldused tulevad Isamaa fraktsiooni poolt.

vehkida, eriti kui need tõsi ei ole. Me kõik mäletame eesti vanarahva juttu, kuidas karjapoiss rääkis hundist, kes lambakarja tuli, kuigi ei tulnud, ja kui ühel hetkel tuli, siis seda

tõesti võiks, ma ei tea, mingite erinevate, väga paljude olukordade kokkulangemisel tulla seitse valijameest. Seitse valijameest kahjuks ei saa põhimõtteliselt isegi presidendikandidaati üles seada. Ma kinnitan teile, et nad saavad küll valida ja mõjutada, aga ainult seda eestimeelset kandidaati, kelle valijamehed kas parlamendist või Paidest, Kuressaarest või Valgast on üles [seadnud]. Ehk ma täpselt ei saa aru, millistest mõjudest siin räägitakse. Minu arvates teeb Eesti Vabariigi valitsus väga palju samme, et vähendada Vene föderatsiooni mõju, alates investeeringutest riigikaitsesse.

läbi Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku suhted selle patriarhiga, kes on Kremli-meelne ja tegutseb [koos] Vladimir Putiniga. On ka väga palju teisi tegevusi. Nagu eelnevalt öeldud, sellest kõneleb ka see, et peaminister ja siseminister on Venemaa poolt tagaotsitavad, sest me tegutseme Eesti huvides ja Venemaa huvide vastu. Aitäh! Suur tänu! Ma lõpetan tänase teise päevakorrapunkti käsitlemise. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Jaak Valge, Varro Vooglaiu, Arvo Alleri ja Rain Epleri 29. aprillil Jaak Valge. Palun!

Nimelt on avalikkusele korduvalt teada antud, et kriminaalpolitsei koos Kaitsepolitseiametiga on asunud uurima Eesti Vabariigi siseministri Lauri Läänemetsa ja uudisteportaali Delfi venekeelse toimetuse juhi Andrei Šumakovi autode lõhkumist, mis toimus ööl vastu 8. detsembrit. 20. veebruaril teatati, et kriminaalmenetluses kogutud andmed viitavad, et Vene eriteenistus on koordineerinud Eesti Vabariigi julgeoleku vastast hübriidoperatsiooni, ja Kaitsepolitseiameti aastaraamatus märgitakse, et eesmärgiks oli Eesti ühiskonnas hirmu külvata ja pingeid tekitada. Kahel autol lõhuti aknad. Eesti siseministri nõunik Vootele Päi teatas juba sellelsamal 8. detsembril, et Läänemetsa isiklikku autot kasutavad hoopis ministri elukaaslane ja tütar, ning ERR‑i töötaja Sofia Suhhareva teatas 19. märtsil ilmunud artiklis, et tegemist ei olnud Andrei Šumakovi, vaid tema naise autoga. Kuid 12. aprillil ilmavalgust näinud kaitsepolitsei aastaraamatust võib siiski üheselt lugeda, et on põhjust kahtlustada, et Venemaa eriteenistus andis ülesande lõhkuda Eesti siseministri Lauri Läänemetsa ja uudisteportaali Delfi venekeelse toimetuse juhi Andrei Šumakovi auto. Ehk tuleb välja, et kapo teada oli auto Andrei Šumakovi oma. Niisiis on tegemist ikkagi paraja segadusega, ma ütleksin nii, millesse käesoleva arupärimisega püüamegi selgust tuua.

auto klaaside purustamises. Õigemini, saame küsida küll, aga ei saa tõesti eeldada, et teie teate sellele vastust. Alustame küsimusega, kas on tõsi, et Andrei Šumakovil ei olegi mingit autot ega ole ka autojuhilube ja auto kuulub hoopis tema abikaasale, nagu väidab üks peavoolust sõltumatu väljaanne. Lisaks, nagu ma aru saan, peavoolu ajakirjanike ringkondades üsnagi irvitatakse selle üle, kuidas siseminister või Siseministeerium või Kaitsepolitseiamet on nende kahe auto akende lõhkumist seostanud ning teinud järelduse, et tegemist on hübriidoperatsiooniga, mitte juhusega. Kui see ei ole tõsi, et Šumakovil autot ega autojuhilube ei ole, siis me muidugi vabandame sügavalt ministri ees ka teie aja kulutamise pärast, aga teisalt on küllap just teiegi huvides see, et selles teemas ikkagi selgus saabuks. Suur Suur tänu! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli tagasi siseminister Lauri Läänemetsa. Palun! Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud arupärijad, parlamendisaadikud! Siseministrile on edastatud arupärimine Andrei Šumakovi auto väidetava lõhkumise kohta ning on esitatud kolm küsimust. Loen esmalt ette kõik küsimused ja vastan seejärel kõikidele küsimustele korraga.Esimene korraga.Esimene küsimus oli, kas on tõsi, et Andrei Šumakovil ei ole autot ega autojuhilube ning auto kuulub hoopis tema abikaasale Darja Saarele. Teine küsimus: kui see on tõsi, miks siis kriminaalpolitsei, Kaitsepolitseiamet, Siseministeerium ja siseminister seda seni on varjanud?

ametkondade püüdega siseministrit heroiseerida, seda ministri enda nõudmisel või vähemalt nõusolekul?Nüüd vastuse juurde. Kaitsepolitseiamet on aastaraamatus välja toonud, kelle vastu olid rünnakud suunatud. Juhilubade olemasolu või nende puudumine ei ole rünnaku objekt, vaid objekt on konkreetne inimene ja tema leibkonna vara. Kuna tegemist on ajakirjanikuga, siis oli selgelt tegemist rünnakuga Eesti vaba ajakirjanduse vastu. Kaitsepolitseiamet viib kriminaalmenetlust läbi iseseisvalt, prokuratuuri juhtimisel ja järelevalve all. Siseminister ei ole seotud kriminaalmenetluse läbiviimise ega sellest avalikkuse teavitamisega. Kriminaalmenetlust juhib prokuratuur, mille pädevuses on kriminaalmenetluse andmete avaldamine. Kriminaalmenetluse täpsemaid asjaolusid puudutavate täiendavate küsimuste korral on teil võimalus pöörduda prokuratuuri poole.Saan Saan veel kord esile tuua Kaitsepolitseiameti aastaraamatus kirjutatu: "Alates 2023. aasta lõpust kuni 2024. aasta veebruari keskpaigani pidas Kaitsepolitseiamet kinni kümmekond inimest, kes Venemaa eriteenistuste ülesandel pidid sooritama mitmesuguseid kuritegusid. Kahtlustatavad tegutsesid Venemaa luure- või julgeolekuteenistuse ülesandel kooskõlastatult ning täitsid mitmesuguseid rolle. Nad kogusid teavet teatud rünnakute ettevalmistamiseks ja osa kavandatust panid ka toime. Muu hulgas on Kaitsepolitseiametil põhjust kahtlustada, et Venemaa eriteenistus andis ülesande lõhkuda Eesti siseministri Lauri Läänemetsa ja uudisteportaali Delfi venekeelse toimetuse juhi Andrei Šumakovi auto, kahjustada Teise maailmasõja lahingute mälestuseks püstitatud Sinimägede memoriaali ja Viljandimaal asuvat bareljeefi. Mälestusmärkide kahjustajaid otsiti mitte otse, vaid näiteks sotsiaalmeedia vahendusel. Värvatud püüdsid tavapärase kuritegevuse sildi taha peitudes Eesti ühiskonnas tekitada segadust ja hirmutunnet, kõneainet, mis aga kuigivõrd ei õnnestunud. Inimeste elu ja tervis otseselt ohus ei olnud, ent selline tegevus ilmestab vägivaldsemat ja robustsemat tegutsemistaktikat, kui varem on olnud tavaks." Saan kinnitada, et minul puudus igasugune huvi, et keegi minu või minu pere vara lõhuks või hävitaks, ja loodan väga, et selliseid juhtumeid ei tule minul ega mu perel enam kunagi kogeda. Samuti loodan väga, et ka keegi teine ei peaks sellise ebameeldiva tegevusega kokku puutuma. Mis puudutab ajakirjaniku auto ründamist, siis siin pole koht, kus ma saaks uurimise detaile avaldada ega kommenteerida. Ma isegi ei Küll on meil kindel teadmine, et aktsioon oli Vene eriteenistuse planeeritud ja läbiviidud rünnak Eesti ajakirjaniku ja tema pere vastu. Ma rõhutan seda, et ajakirjanik Šumakovi naine on ka ajakirjanik,

Venemaal on selliseid ja muidugi ka oluliselt hullemaid võtteid vaba ajakirjanduse vaigistamiseks kasutatud aastakümneid ja me näeme, kuhu see riik on tänaseks omadega jõudnud. See on üks paljudest asjadest, mille poolest Eesti selgelt Venemaast eristub. Eestis on ajakirjanike ründamine, ähvardamine ja suukorvistamine täiesti välistatud. Sõnavabadus ja vaba ajakirjandus on demokraatia alus. Et meil kehtiks vaba sõna ja vaba ajakirjandus, peab riik selgelt tagama ajakirjanike ning nende perekondade turvatunde ja ohutuse. See juhtum näitab väga otseselt, et Venemaa riigiaparaadi soov oli vaigistada Eesti vaba meediat. See ei ole kuidagi minu huvi. Meil peab jätkuvalt olema tagatud, et ajakirjanikud saavad mitmekülgselt kajastada Eestis ja maailmas toimuvat ning teha seda sel viisil, et nad saavad seda tehes ka ennast turvaliselt tunda. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Lauri Läänemets! No meile ei ole mõtet ajupesu teha ja rääkida siin, et teie ei puutu nagu asjasse, kui ajakirjaniku auto ründamist uuritakse. Need institutsioonid alluvad ju ikkagi Siseministeeriumile ja siseministrile. Puutute asjasse küll.Aga ma küsin niisuguse

Kas ma peaksin nüüd veel tagantjärele kahtlustama, et need olid Vene eriteenistuse agendid, kes seda tegid? Samal ajal murti ka minu korterisse sisse ja varastati terve hulk asju. Kas ma pean jälle arvama, et tegemist ei olnud mitte narkomaanide, murdvaraste ja muidu pättidega, vaid ikkagi Vene eriteenistuse väga sihikindla ja kuritahtliku operatsiooniga, et mind hirmutada ja teha mind kuidagi sõnakuulelikuks või ei tea veel kelleks või milleks?

Mart Maastik, palun! ma loodan, et see asi kas jõuab ükskord kohtusse, püütakse kinni mingid süüdlased, kes pannakse tunnistama, või saame kuulda mingeid reaalsed tunnistusi selle kohta, et keegi tõesti on Vene eriteenistuse poolt tellitud just teie vara või teie perekonnale kuuluvat vara lõhkuma –, niikaua lihtsalt tundub tõesti, et ei ole mõtet rääkida sellistest asjadest siin kõnepuldis, et te oleksite justkui kangelane. Meilt kõigilt on midagi varastatud. Riigikogu liikmeid on 101, pluss ministrid ja paljud teised inimesed.

me teame kahte inimest, kes selles listis olid. Üks oli Eesti Vabariigi valitsuse liige ja teine oli ühe ajakirjandusväljaande peatoimetaja. Ma arvan, et see on oluline. See on oluline, et ühe riigi valitsus tellib töö, et mõjutada teise riigi vaba ajakirjandust või valitsuse liikmeid. Nagu Kaitsepolitseiamet on öelnud, selle eesmärk oli külvata hirmutunnet,

Mina ei seaks kaitsepolitsei öeldut nii tugevalt kahtluse alla. Küsida alati tasub. Tuleb oodata ära kohtu hinnangud. Ma saan teile rääkida sellest, mida Kaitsepolitseiamet on avalikult öelnud. Nagu ma ütlesin, prokuratuur juhib seda uurimist, prokuratuur otsustab, millist informatsiooni avaldatakse, ja prokuratuur on veendunud, kui ta kohtusse pöördub – ma tean, et ta on seda teinud või teeb kohe –, ka selles, et neil on piisavalt informatsiooni, millega sinna minna. Varro Varro Vooglaid, palun! Suur tänu teile, lugupeetud istungi juhataja! Mina ütlen teile ausalt, et mina olen oma tunnetes jõudnud ammu nii kaugele, et mina tühipaljaid väiteid lihtsalt ei usu. Kui väidab midagi minister, väidab midagi Kaitsepolitseiamet, kes iganes, siis see ei ole see modaliteet, milles tahaks üldse opereerida, kas usume või ei usu või usaldame või ei usalda. Tarvis on fakte, tarvis on tõendeid. Aga kui ma vaatan neid fakte, mis meile praegu vastu vaatavad, väidetavaid fakte, et kahel autol tehti klaasid katki, aga mulle räägitakse, et nüüd on tegemist sihukese Vene eriteenistuse hübriidoperatsiooniga Eesti ühiskonnas hirmu ja ebakindluse külvamiseks, siis see tundub nagu sügavalt ebausutav. Raske oleks uskuda, et eriteenistus tegutseb nii käpardlikult. Ma muidugi ei tea, milline on Vene eriteenistuse tase, aga see tundub tõesti sellise lasteaiatasemena. Ainuke asi, mis siin on tõendatud, on see, kui käpardlikult tegutsetakse. Sellepärast ma küsingi teie käest: kas on olemas ja võimalik avalikkusele esitada mingisuguseid fakte,

Ma ei oska öelda, millised faktid esitatakse, sest nagu ma ütlesin, tegemist on menetlusega, mida juhib prokuratuur, mitte Siseministeerium ja mitte Kaitsepolitseiamet. Uurimistoiminguid viivad läbi kaitsepolitsei ametnikud. Ma ei kahtle, et nad teavad, millest nad antud juhul räägivad. Kaitsepolitsei aastaraamat ütles, miks tasub sellele veel eriti tähelepanu pöörata: tegemist oli kahe isikuga, kelle vara suhtes rikkumine vara suhtes rikkumine toime pandi. Siin on väga selgelt öeldud, et see list ei piirdunud kahe isikuga. Ju siis on neil võimalik öelda, näidata ja tõestada, et see küsimus oli palju laiem ja ulatuslikum.

Ma mõtlen veel seda, kas teile endale nagu ei tundu, kuidas öelda, eluliselt kummaline see hüpotees, et Vene eriteenistus ründab teid ja Šumakovi niivõrd kaudselt.

Aitäh selle küsimuse eest! See on muidugi huvitav, et te selliste päris tõsiste teemade puhul siin nalja teete või seda naljana võtate. Mulle tundus praegu Mul on soovitus. Teil on võimalik parlamendiliikmetena paluda kaitsepolitsei esindajat või Kaitsepolitseiameti juhti turvaruumi. Riigikogu liikmetel on teatud ligipääs teatud informatsioonile, isegi kui te ei ole julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige.

võimalust tutvuda oluliselt rohkema informatsiooniga ja tal on võimalik veenduda, et see ei ole mingi naljaasi, vaid päris tõsine asi. Tal on võimalik veenduda ka selles, et jah,

aga ma soovitan kontrollida, võib-olla siis paistab teistsugune pilt. Aga ma arvan, et kõige parem ja mõistlikum on kasutada seda võimalust, et kutsuda turvaruumi

imperatiivis kapo aastaraamatus, aga aetakse faktid nii käpardlikult sassi, siis kuidas Eesti inimesed peaksid end tundma, kui julgeolekuasutused juba sellistes pisiasjades niimoodi mööda panevad? Vaadake, see tekitabki hirmu ja ebakindlust, et asutused, kes peaksid vastutama meie julgeoleku eest, lihtsalt fabuleerivad. Minul

või on hoopis Kaitsepolitseiametil õigus ja teil on valeinformatsioon. Ma lihtsalt ütlesin, et kuna tegemist on uurimistoiminguga, siis ma ei saa seda informatsiooni kommenteerida,

Mõlemad isikud on selles perekonnas ajakirjanikud, fakt on see, et nad on ajakirjanikud

Ma arvan, et siin ei olegi oluline võib-olla varaline suhe, vaid toime pandud teo eesmärk oli mõjutada vaba ajakirjandust. Vahet ei ole, kas naist mehe, meest naise kaudu või mõlemat korraga. Oluline, ma arvan, ka iga parlamendiliikme jaoks peaks olema see, et see oli suunatud vaba ajakirjanduse vastu. Arvo

Kuna te ei saa vastata, kas see auto kuulub kellelegi või ei kuulu, siis ma küsin nagu selliselt laiendatult. Me sellest ei saa rääkida ja prokuratuur tegeleb sellega ja kaitsepolitsei. Aga mida me teeme vanemaealiste inimestega

kolleegidele, kus küsiti, et on siis või ei ole, siis ei saanud küll konkreetset vastust, hästi pika vastuse selle eest sai. Siis ma hakkasin mõtlema, kas poliitilises tegevuses teil ongi see ongi see punktide kogumise plaan selline, et meediasse käratan midagi välja, las see hakkab lendama, faktid seal taga ei ole olulised. Kas see ongi teil selline taktikaline valik oma poliitilises tegevuses? Aitäh, hea

või siis on võimalik prokuratuuri käest küsida teatud informatsiooni. Informatsiooni avaldamise või mitteavaldamise kohta ma ei oska öelda, kas nad praeguses faasis midagi ütlevad või mitte. Ühel hetkel nad kindlasti peavad ütlema,

Jah, sisuga on teine küsimus. Selle jaoks on meil seadused, mis ütlevad, et ministrid sellesse tegevusse ei sekku. Evelin Poolamets, palun! lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Andrei Šumakov teatas pärast teie tehtud avaldust meedias, et teie autot ründas Vene eriteenistus, et ka tema suhtes pandi toime hübriidrünnak. On teile teada, kas pärast neid kahte juhtumit on toimunud veel autolõhkumisi, millest nähtuks Vene eriteenistuse tegevuse sihipära, või oli eriteenistuse tegevus siiski juhuslik? Aitäh,

Kindlasti, kui Vene eriteenistus seda tegi ja kaitsepolitsei selle tuvastas, siis ei olnud see juhuslik. Ma saan viidata sellele, mis kaitsepolitsei oma aastaraamatus kirjutanud on. Ma võin teile uuesti tsiteerida ka. Kohe-kohe-kohe. Ma ei leia seda kohta üles, aga siin oli minu arvates väga hästi selle listi kohta toodud. No ei ei leia praegu seda kohta üles, aga see siin tõesti oli. Aa, siin on tõesti lause, et nad kogusid teavet teatud rünnakute ettevalmistamiseks ja osa kavandatust pandi ka toime. ka toime. Ma arvan, et see lause ütleb päris palju: nad kogusid teavet teatud rünnakute ettevalmistamiseks. Siin ei ole küll kirjeldatud, milliste [rünnakute], aga ilmselgelt on kaitsepolitseile teada oluliselt rohkem, kui see sõna ütleb, selle sõna taga võib midagi olla. Osa kavandatust panid ka toime, mis tähendab, et osa kavandatust jäi toime panemata. Seda, mis põhjusel see kavandatu toime panemata jäi, ma kahjuks siin öelda ei saa. Aga jah, kui Kaitsepolitseiamet [saab] teile seda avaldada, siis ta võib seda selgitada. Aitäh!

üle. Milline see ajaraam hakkab olema? See on esimene küsimus: millal me siis saame kohtus neid tõendeid näha? Aga teine küsimus või pigem

Tõenäoliselt, mulle tundub, selgub tõde alles kohtus. Kas on nii? Eesti Vabariigis on nii paika pandud, et jah, tõde selgub lõpuks kohtus. Selleks meil kohus mõeldud ongi. Mis puudutab informatsiooniga tutvumist, siis kui oli küsimus, kas kõik on ikka nii, et Vene eriteenistus tegi seda, ja mis küsimused siin veel kõlasid, et kas see ikka oli meie vastu plaanitud teadlik rünnak, ja kõik sellised asjad, siis mina ütlen, et jah oli. Jah, meile on teada, et nad tegid seda. tegid seda. Kui teile seda kaitsepolitseis seletatakse, siis saate rohkem informatsiooni, aga te saate kinnitada oma kolleegidele, et jah, see nii oli. Need kahtlused ja mured, mis siin on, on asjatud. Keegi ei ole ühtegi teemat niisama õhku tõstnud ja midagi välja mõelnud.

Aitäh, austatud esimehe asetäitja! Muide, kahe maailmasõja vahel nimetati esimehe asetäitjaid abiesimeesteks. Härra minister! [Ministreid] nimetati kahe maailmasõja vahel ikka ministriteks. Tegelikult mina ju teie käest seda küsisingi ja olin valmis kohe vabandama, lükkate selle väite, et auto tegelikult ei kuulu Andrei Šumakovile. Ma tõesti ei saa ka kuidagi aru, mis saladus see ikkagi on, et kellele see auto kuulub. Noh, selle päringu saab ju,

teil jäi ju päriselt vastamata küsimus, miks siis avalikkust on desinformeeritud. Ei saa aru, miks Kaitsepolitseiameti aastaraamatus ikkagi väidetakse, et auto kuulub Šumakovile. Tõepoolest, kui Kaitsepolitseiamet ei suuda isegi auto omanikku tuvastada, siis tuleb tõdeda, et on tegemist väga haldussuutmatu asutusega ja me peaksime väga muretsema. Ma pean siin Moonika Helmega solidariseeruma. Kui aga Kaitsepolitseiametile on teada, et Šumakovil pole ei lube ega ka autot, miks nad siis vastupidist väidavad? Paratamatult, te ju saate aru, tekib selline eluliselt loogiline hüpotees,

me selles kuidagi selgust ei saanud. Ma isegi ei oska öelda, kumb variant on halvem, kas haldussuutmatu Kaitsepolitseiamet või sisepoliitikasse sekkuvad jõuametkonnad. Ma tõesti ei tea. Aga küllap see siis niimoodi jääb. Ma nüüd kasutan jälle oma ajaloolase võimalust juhtida tähelepanu Riigikogu kodukorrale aastast 1921, mil meil muide kehtis tõeline parlamentarism ehk parlament oli valitsuse tööandja ja andis valitsusele suuniseid, mitte vastupidi, mitte nagu nüüd, mil valitsus tegelikult dikteerib Riigikogu otsuseid. Niisiis, selle omaaegse parlamentaristliku kodukorra järgi järgnes arupärimisele üleminekuvormeli esitamine, mis võis sisaldada umbusaldusavaldust ministrile, ja sellele järgnes hääletus. hääletus. Ütlen nüüd lõpetuseks, et kui meil oleks praegu parlamentaarne kodukord, see 1921. aasta oma, siis ma küll teeksin selle arupärimise peale ettepaneku ministrile umbusaldust avaldada. Aitäh! Suur tänu! Rohkem läbirääkimiste soove ei ole. Head kolleegid, oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni juurde. Peale haamrilööki on võimalus registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis.

Aitäh, hea eesistuja! Eks parlamendi töös on ikka nüansse, mida tuleb harjutada, et need paremini käppa saada.Jaa, nüüd siis kiire uudiste ülevaade, mida ma olen siin ikka teinud ja mis on inimeste poolt olnud ka väga vaadatud ja oodatud.

kultuurimarksisti rünnak nii kino kui ka kinotöötaja vastu. Loomulikult, nagu punastele ikka kombeks, ei vaieldud ühegi faktiga, mida filmis oli esitatud, vaid lihtsalt sõimati nii kino kui ka inimesi. Selle tahtsin lihtsalt ära markeerida, kel huvi, saab ise lugeda.Aga nüüd rõõmusõnumite juurde. New York tühistas kolm meretuuleparkide ehitamise lepingut. Põhjus on väga lihtne. GE Vernova, kes toodab tuulikuid, ütles, et

sama nimivõimsuse saavutamiseks tuleks panna väiksemaid tuulikuid suuremale alale meres. Seetõttu osariik lepingud tühistas. Alati, kui midagi jääb tegemata tuule‑ ja päikeseenergeetika arendamises, tuleb rõõmu tunda. Teine hea uudis. Briti naftakompanii British Petroleum läks mõned aastad tagasi hullusega kaasa, võttis endale eesmärgi naftatoodangut vähendada ja seadis igasuguseid muid kliimaeesmärke. Tegu oli musta lambaga oma sektoris, konkurendid päris selliseid eesmärke ei võtnud. Aga nüüd on ettevõte saanud uue juhi ja liigutakse tagasi ettevõtluse põhialuste juurde, eesmärgiks head majandustulemused, mitte ideoloogilised loosungid. Mina avaldan tunnustust. Aga paremaks veel läheb. Tuleb välja, et Shell,

Hea uudis jälle, Shell sai rohkem raha, teised said rohkem naftatooteid toota ja inimesed said heade diisel‑ ja bensiiniautodega sõita. Lõpetuseks. Monmouthi ülikool on aastaid, ligemale kümme, uurinud ameeriklaste suhtumist kliimamuutusesse ja sellega seotud poliitikasse. Peab arvestama, et tegemist on ülikooliga, mis asub ikkagi demokraatide kantsis. Neil tuli välja värske uuring, millest on näha ameeriklaste suhtumine kliimamuutuse temaatikasse.

Annab veel kõvasti kukkuda ja peakski kukkuma, aga trend on väga positiivne. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, seega on vaba mikrofon lõppenud ja koos sellega ka tänane, esmaspäevane täiskogu istung. Aitäh!